Дай Боже такива хубави неща да се случват! Да преминем към дневния ред.

„23. Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика.” 2. В ал. 4 думите „Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите” се заменят с „Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите”.” Комисията приема по принцип предложението по т. 3 и предлага

Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров. Ще преминем към гласуване на решението параграф по параграф. То е: „Проект! РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното

точка 20 се изменя така: „20. Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси;” в) създава се т. 23: Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика.” 2. В ал. 4 думите „Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите” се заменят с „Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите”.”

Параграф 2, подкрепен от комисията, е със следното съдържание: „§ 2. В чл. 17 думите „и парламентарна етика” се заличават.” Има ли изказвания по § 2? Не виждам. Моля Ви, режим на гласуване за съдържанието на § 2.

желае думата. Заповядайте, уважаеми господин Стоилов. ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Благодаря, господин председател. Госпожи и господа народни представители! Вчера в Комисията по правни въпроси водихме дискусия във връзка с влизането в сила на това решение. Мисля, че е по-добре да включим Заключителна разпоредба със съдържание: „Решението влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник”. Правя това предложение, защото в съответствие с Решение № 7 от 2010 г. на Конституционния съд,

тези промени се приемат с решение, решенията на Народното събрание влизат в сила от момента на тяхното приемане. Доколкото това решение всъщност се отнася за нормативни разпоредби, мисля, че записът ще внесе по-голяма яснота, въпреки че в случая става дума за изменение на правилника, което засяга дейността на неговата вътрешна организация и помощни органи, каквито са комисиите. С оглед на това, че

Народният представител Янаки Стоилов предложи нова Заключителна разпоредба със следното съдържание: „Решението влиза в сила от деня на обнародването предостави и съответни мотиви. Има ли изказвания по направеното предложение за нова Заключителна разпоредба със съдържанието, което Ви прочетох преди малко?

и целият текст на Решението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред,

Има думата председателят на Комисията по правни въпроси господин Христо Бисеров да докладва текстовете за второ гласуване. Заповядайте, господин Бисеров.

БИСЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

Благодаря Ви. Има ли изказвания по § 1, предложен от комисията на база предложение, направено от господин Христо Бисеров и Камен Костадинов? Не виждам. Моля, режим на гласуване за съдържанието на § 1.

и чл. 393 от особената част на Наказателния кодекс, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин или събирането им е свързано с изключителни трудности.”

които налагат използването им” се заменят с „тежко умишлено престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1, които налагат използването им”. 2. Точка 4 се изменя така: „4. срока, за който се иска ползването и мотиви, които да обосновават продължителността му;”. 3. Създава се т. 7: „7. мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.”

Алинея 2 се изменя така: „(2) Преди да се произнесе, органът по ал. 1 може да поиска от заявителя да му бъдат предоставени всички материали, на които се основава искането.” Благодаря Ви, господин Бисеров. Има ли желаещи да се изкажат по тази съществена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства – новия § 7? Не виждам. Моля, режим на гласуване

Държавна агенция „Технически операции”, наричана по-нататък „агенцията”, е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства. (2) Държавна Държавна агенция „Технически операции” е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. (3) Председателят на Държавна агенция „Технически операции” е първостепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерския съвет. съвет. (4) Държавна агенция „Технически операции” изпълнява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи. (5) Върху дейността на Държавна агенция „Технически операции” се упражнява контрол от предвидените в този закон органи. Чл. 19б. За изпълнение на задачата по чл. 19а, ал. 1 органите на Държавна агенция „Технически операции” извършват дейности по: 1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства; 2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред; 3. проследяване на лица и обекти; 4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация; 5. извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка; 6. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането; 7. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани; 8. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани; 9. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани; 10. получаване на информация от другите държавни органи, организации, юридически лица и граждани; 11. изграждане и използване на информационен фонд; 12. привличане на граждани за доброволно сътрудничество; 13. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления; 14. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби. Чл. 19в. (1) Държавна агенция „Технически операции” се ръководи от председател, който се определя от Министерския съвет по предложение на министър-председателя за срок 4 години. (2) Председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се назначават от министър-председателя. (3) За председател и заместник-председатели на Държавна агенция „Технически операции” могат да бъдат назначавани лица, които: 1. имат само българско гражданство; 2. имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 3. притежават не по-малко от 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за председателя, и не по-малко от 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за заместник-председателите; 4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;

6. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно”; 7. не членуват в политически партии или коалиции или организации с политически цели; 8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни съвети, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност; 9. не са наети по трудово или служебно правоотношение. (4) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно: 1. по негово искане; 2. при навършване на 65-годишна възраст; при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3; 5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (5) В случаите по ал. 4 правомощията на председателя на агенцията се прекратяват с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя. (6) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията (6) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на агенцията Министерският съвет по предложение на министър-председателя определя нов председател, който довършва мандата. (7) До определянето на нов председател неговите правомощия се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател. (8) Трудът на председателя и на заместник-председателите на агенцията се зачита като първа категория. Чл. 19г. (1) Председателят на Държавна агенция „Технически операции”: операции”: 1. организира, ръководи и контролира дейността на агенцията; 2. представлява агенцията; 3. утвърждава длъжностното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията и длъжностните характеристики на служителите в нея; 4. създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав; 5. предлага проекта на годишен бюджет; 6. изпълнява бюджета; 7. ръководи управлението на човешките ресурси; 8. отговаря за управлението на предоставените на Държавна агенция „Технически операции” вещи; утвърждава Етичен кодекс за поведение на служителите в Държавна агенция „Технически операции”; 10. осъществява сътрудничество със сродни служби на други на други държави и с международни организации; 11. изпълнява и други правомощия, определени в закон. (2) При изпълнение на правомощията си председателят издава заповеди и други актове, предвидени в закон. (3) Председателят на Държавна агенция „Технически операции” е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Чл. 19д. (1) Заместник-председателите подпомагат председателя при изпълнение на правомощията му. (2) Правомощията на заместник-председателите се определят с писмена заповед на председателя на Държавна агенция „Технически операции”. При отсъствие на председателя правомощията му се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай. (4) При изпълнение на правомощията си заместник-председателите издават заповеди.

(2) Служителите по ал. 1 се назначават от председателя на Държавна агенция „Технически операции”. (3) За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи. Чл. 19ж. (1) Информацията, която е станала известна на председателя, на заместник-председателите и на служителите на Държавна агенция „Технически операции” при или по повод изпълнението на задълженията им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 Чл. 19з. Дейността, структурата и организацията на работа на Държавна агенция „Технически операции” се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.” Госпожо председател,

след думите „професионален стаж в службите за сигурност” да се добави „или службите за обществен ред”. Същата добавка да се направи в последната част на изречението.

с членове 19а-19з, които бяха докладвани от председателя на Правната комисия господин Бисеров. Има ли заявки за изказвания? Няма. Тогава ще подложа на гласуване § 12, но преди това ще предложа да гласуваме редакционната поправка, направена от господин Бисеров, а именно в

службите за обществен ред”. По този начин текстът ще изглежда така: „3. притежават не по-малко от 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред за председателя, и не по-малко от 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред – за заместник-председателите;”. Моля, режим на гласуване – гласуваме редакционната поправка, която докладвах току-що.

Глава трета с Раздел І – членове 19а-19з, който беше докладван от господин Бисеров.

Не виждам заявки за изказване нито по § 13, нито по § 14, така че подлагам на гласуване едновременно двата параграфа. Моля, гласувайте.

Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма. Предложението за параграфи 13 и 14 е прието.

(1) Осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства за всеки конкретен случай се осигурява финансово от органа по чл. 13, ал. 1 и 2, заявил искане за тяхното използване. (2) Средствата по ал. 1 се предвиждат в закона за държавния бюджет по бюджетите на органите по чл. 13, ал. 1 и 2. 2. (3) Условията и редът за прилагане на принципа на финансова обвързаност по чл. 1, ал. 3, както и финансовите взаимоотношения между заявителите и органите, които осигуряват и прилагат специалните разузнавателни средства, се определят с акт на Министерския съвет.” Благодаря, господин Бисеров. Предложението на народните представители Христо Бисеров и Камен Костадинов е подкрепено по принцип от комисията, така че не следваше да бъде докладвано. Има ли изказвания по § 15? ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Има редакционни изменения, така тъй като пропуснахте да кажете, че има такова предложение, което по принцип е подкрепено, добавям го за стенографския протокол. Иначе съвсем коректно докладвахте текста на § 15. Не виждам заявки за изказвания, така че подлагам на гласуване докладвания от господин Бисеров текст на § 15, който се подкрепя от комисията.

Моля, колеги, гласувайте.

В случаите по ал. 2 искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.” 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.” Благодаря, господин Бисеров. Има ли изказвания по докладвания текст? Няма. Подлагам на гласуване предложения от комисията и докладван от господин Бисеров § 16.

в срок от 24 часа уведомява заявителя за получените резултати.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Заявителят уведомява компетентния орган за тях в срок от 24 часа от получаването на уведомлението по ал. 1.” 3.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 17, докладвана от господин Христо Бисеров.

„(1) Веществените доказателствени средства се съхраняват от органите по чл. 13, ал. 1 до образуване на досъдебното производство”.“

колеги, гласувайте. Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Предложенията за текста на трите параграфа са приети. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 22: „§ 22. Създава се нов чл. 34г: „Чл. 34в. (1) Националното бюро е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател и заместник-председател, които се избират от Народното събрание за срок 5 години. години. (2) Членове на Националното бюро могат да бъдат само дееспособни български граждани, които имат не по-малко от 8 години юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно”. (3) Членовете на Националното бюро осъществяват своята дейност по трудово правоотношение. (4) При прекратяване на трудовото правоотношение членът на Националното бюро се възстановява на длъжността, която е заемал преди избирането му. (5) Времето, през което лицето е било избрано за член на Националното бюро, се зачита за професионален стаж по длъжността, която е заемало до избирането му. (6) Правомощията на член на Националното бюро се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата му: 1. по негово искане; 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца; 3. при настъпила несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността; 4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (7) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на Националното бюро Народното събрание в едномесечен срок избира по реда на чл. 34г нов нов член, който довършва мандата.” Господин председател, правя редакционно предложение за следната добавка:

първо редакционната поправка на господин Бисеров в ал. 2 на чл. 34в. След нейното приемане текстът ще изглежда по следния начин: „Членове на Националното бюро могат да бъдат само дееспособни български граждани, които имат не по-малко от 8 години юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност, или в службите за обществен ред и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно”.”

колеги, гласувайте. Гласували 71 народни представители: за 70, против 1, въздържали се няма. Редакционната поправка е приета. Сега подлагам на гласуване целия текст на § 21, докладван от господин Бисеров. Гласували

§ 22: „§ 22. Създава се нов чл. 34г: „Чл. 34г. (1) Предложенията за членове на Националното бюро се внасят в Народното събрание, придружени от автобиография, документ за професионален стаж, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. (2) Председателят

проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в едномесечен срок. (3) Предложенията за членове на Националното бюро се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2. 2. (4) Комисията по ал. 2 уведомява вносителя на предложението, когато констатира, че кандидатът не отговаря на изискванията по закона. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението. (5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, и в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася доклад, който обобщава резултатите от него. (6) Народното събрание избира поименно членовете на Националното бюро. Народното събрание избира от членовете на бюрото председател и заместник-председател. (7) След избора членовете на Националното бюро полагат пред Народното събрание клетва със следното съдържание: „Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност.” (8)

Благодаря Ви, господин Бисеров. Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Тогава, уважаеми колеги, подлагам на гласуване текста на § 22, докладван от господин Христо Бисеров.

подкрепения от комисията и докладван от господин Христо Бисеров текст на § 18, който става § 23.

режим на гласуване. Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.

За изпълнение на задачата по чл. 34б, ал. 1 Националното бюро извършва дейности по: 1. изискване в рамките на своята компетентност на информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20; 2. проверка на редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация; 3. даване на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях чрез тях информация. (2) За изпълнение на дейността по ал. 1, т. 2 Националното бюро разработва: 1. образци на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 за тяхната дейност по закона; правила за воденето на регистрите по т.1; 3. правила за съхраняването на искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства. (3) Образците на регистрите и правилата се утвърждават от председателя на Националното бюро след съгласуване с ръководителите на органите по чл. 13, ал. 1, т. 1-3, председателя на Държавна агенция „Технически операции” и Висшия съдебен съвет. (4) За изпълнение на дейностите по ал. 1 членовете на Националното бюро, както и служителите му, с оглед компетентността им, имат право на достъп до: 1.

и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, Националното бюро сезира органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13, 15 и 20.”

Уважаеми колеги, имате ли изказвания по докладваните параграфи?

новата номерация. Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. С това са приети параграфи 24, 25 и 26, докладвани от господин Бисеров.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия, докладвано от господин Христо Бисеров – § 22 да отпадне.

Моля, гласувайте. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението, докладвано от господин Бисеров за § 27 и § 28, е прието. „Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

в Министерството на вътрешните работи преминават в служебни правоотношения с Държавна агенция „Технически операции”, с изключение на служебните правоотношения на държавните служители, осъществяващи дейности по разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия, разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства.

с изключение на трудовите правоотношения на служителите, осъществяващи дейности по разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия, разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване средства и извършване на взривно техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства. (2) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Държавна агенция „Технически операции” без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване. изпитване. (4) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната агенция „Технически операции”, се зачита за работа при един и същ орган орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с агенцията. (5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавна агенция „Технически операции”, се зачита при определяне размера на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение.” Благодаря Ви, господин Бисеров. Има ли изказвания по наименованието на подразделението на закона и по § 25, който става § 29? Няма желаещи народни представители. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението на закона и окончателната редакция на § 29, която беше докладвана от господин Христо Бисеров. Гласували

Христо Бисеров. Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Предложенията за наименованието на подразделението и текста на § 29 са приети.

правата и задълженията на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи. (2) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи,

урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1. (4) Документите, изготвени и съхранявани в специализираната дирекция които не подлежат на предаване по реда на Закона за Националния архивен фонд, се предават в Държавна агенция „Технически операции” в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. закон. (5) Министерството на вътрешните работи в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон предава на Държавна агенция „Технически операции” всички действащи дела на оперативен отчет, водени от специализираната дирекция „Оперативни технически операции”. Останалите бази данни в министерството, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно. (6) До приключване на процедурите, свързани с материално техническото обезпечаване на Държавна агенция „Технически операции”, Министерството на вътрешните работи предоставя необходимите финансови средства и ресурси за

Няма желаещи. Подлагам на гласуване редакцията на § 26, който става § 30, докладвана от господин Бисеров.

Министър–председателят предлага на Министерския съвет председател на Държавна агенция „Технически операции” в срок до един месец от влизането в сила на този закон. (2) До

Няма. Подлагам на гласуване предложената редакция за § 31 – моля, гласувайте.

от влизането в сила на този закон приема устройствения правилник по чл. 19з и акта по чл. 20а, ал. 3.”

Няма. Подлагам на гласуване § 32, както беше докладван от господин Христо Бисеров и § 29, който става § 33. Моля, гласувайте.

33. Моля, гласувайте. Гласували 78 народни представители: за 76, против 1, въздържал се 1. Предложението за двата параграфа е прието.

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства изготвя правилника по чл. 34б, ал. 8 в едномесечен срок от встъпването в длъжност на членовете на бюрото. (2) Председателят на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства утвърждава образеца на регистрите и правилата по чл. 34е, ал. 3 в двумесечен срок от встъпването си в длъжност.”

Комисията предлага да се създаде нов § 35: „§ 35. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните допълнения: 1.

след думите „Закона за Министерството на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „Закона за специалните разузнавателни средства”.

Уважаеми колеги, имате ли изказвания по § 35? Няма. Подлагам на гласуване предложения от комисията нов § 35, докладван от господин Христо Бисеров.

132, ал. 3 думите „министъра на вътрешните работи или на оправомощен от него заместник-министър" се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции" или оправомощен от него заместник-председател". 2. В чл. 173: а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Преди подаване на искането наблюдаващият прокурор уведомява административния ръководител на съответната прокуратура.”

„6. мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.” 3. В чл. 174:

Органът по ал.1-3 се произнася с писмено мотивирано разпореждане, като преди произнасянето може да поиска да му бъдат предоставени

а) в ал. 1 думите „Министерството на вътрешните работи” се заменят с „Държавната агенция „Технически операции”; б) в ал. 2 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощен от него заместник-министър” се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Технически операции” или писмено оправомощен от него заместник-председател”; в ал. 4 се създава изречение второ: „Искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.”

в ал. 4 се създава изречение второ: „Искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.”

Няма. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване текста на § 36, който беше докладван от председателя на Правната комисия.

2. В Приложение № 1 към чл. 25 в раздел II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната” т. 8 се отменя.” Колеги, имате ли изказвания по §37? Няма. Подлагам на гласуване текста на § 37.

на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“. 5. В чл. 309 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции” на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“. Благодаря, господин Бисеров. Има ли изказвания по текста на § 38? Няма. Подлагам на гласуване § 38 в редакция на комисията, докладвана от господин Бисеров.

при осъществяване на тези дейности полицейските органи могат да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения; 8б. разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;” б) точка 15 се изменя така: „15. използване на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;”

Благодаря, господин Бисеров. Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 34, който става § 39, предложена от комисията и докладвана от господин Бисеров.

Моля, колеги, гласувайте.

Комисията предлага да се създаде § 40: „§ 40. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се правят следните допълнения: 1.

Има ли изказвания по докладвания § 40, предложен от комисията?

§ 41: „§ 41. В Закона за съдебната власт в чл. 195, ал. 3 след думите „Национална сигурност” се добавя „членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,”

текста на § 41. Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма. Сега господин Бисеров ще докладва последния параграф от законопроекта.

Няма желаещи народни представители. Колеги, да гласуваме § 42, който е последен в законопроекта.

в законопроекта. Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма. Последният параграф е приет, а с това окончателно и Законът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства средства на второ гласуване. Благодаря на господин Бисеров и на колегите. Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма: на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с вносители Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов, внесен в Народното Има време до почивката да чуем част от докладите на парламентарните комисии. Давам думата на председателя на Комисията по регионална политика и местно самоуправление господин Димчо Михалевски да ни запознае с доклада на неговата неговата комисия по разглеждания законопроект. ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-01-37, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители На извънредно заседание, проведено на 9 юли 2013 г. съвместно с Комисията по инвестиционно проектиране, Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди въпросния законопроект. В заседанието взеха участие господин Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, представители на Министерството на регионалното развитие, на Камарата на архитектите, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на Камарата на строителите. Предлаганите промени в Закона за устройство на територията са във връзка с Решението на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, с което Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе преобразувано в Министерство на регионалното развитие и бе създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Основната цел на предлагания законопроект е да бъдат определени функциите на двете министерства, правомощията на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране, както и да бъдат уредени заварените правоотношения, свързани с досегашните правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Законопроектът предвижда министърът на регионалното развитие да осъществява държавната политика по устройство на територията, да координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт и на органите на местното самоуправление и местната администрация, да извършва методическо ръководство и да упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията, както и да назначава Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и да организира неговата работа. Предвижда се министърът на регионалното развитие да разрешава изработването и да одобрява общите устройствени планове на селищните образувания с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на проектите за подробни устройствени планове за обекти с национално значение или разположени на територията на повече от една област, както и парцеларните планове за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии I и II категория. Министърът на регионалното развитие ще съгласува идейните инвестиционни проекти и ще одобрява техническите и работните инвестиционни проекти и ще издава разрешенията за строеж за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, Тези правомощия на министъра на регионалното развитие съобразяват спецификата на инвестиционните предложения, обхващащи повече от една област, както и тези за изграждането на обекти с национално значение, необходимостта от провеждане на допълнителни съгласувателни процедури във връзка с управлението на публичната държавна собственост, както и ефективността в работата на администрацията. В изпълнение на правомощията си в областта на устройство на територията министърът на регионалното развитие ще определя правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ще утвърждава решенията на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, с които ще бъдат приети специфични правила и нормативи и ще издава подзаконовите нормативни актове в областта на устройството на територията. Министерството на регионалното развитие упражнява мониторинг и осъществява дейностите по противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси. Законопроектът предвижда министърът на инвестиционното проектиране да осъществява държавната политика по инвестиционното проектиране и строителството, да извършва методическо ръководство и да упражнява контрол върху цялостната дейност на Дирекцията за национален строителен контрол, както и да издава подзаконовите нормативни актове, предвидени в Закона за устройство на територията в процеса на инвестиционното проектиране и строителството. Правомощията на министъра на инвестиционното проектиране включват методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на новите общи устройствени планове на общините, както и правомощието да разпределя средствата от държавния бюджет за финансирането им, определени в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Министърът на инвестиционното проектиране ще осъществява методично ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи. Предвижда се той да съгласува и одобрява инвестиционни проекти и да издава разрешения за строеж за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет, след приемането на настоящите промени, и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 млн. лв., както и да издава самостоятелно или съвместно с министъра на регионалното развитие и с други компетентни министри наредби за определяне на съществените изискванията към строежите, както и подзаконови нормативни актове, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, както и други изисквания за безопасност и за устойчиво развитие на природните ресурси и екологично използване на природни и вторични суровини в строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия. Министърът на инвестиционното проектиране ще предлага на Министерския съвет наредба за определяне на реда за издаване на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти и на разрешение за издаване на български технически одобрения, и упражнява контрол върху дейността на лицата, получили разрешения за извършване на тези дейности. Министърът на инвестиционното проектиране ще упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. При упражняване на правомощията си по Закона за устройство на територията министърът на инвестиционното проектиране се подпомага от национален експертен съвет по инвестиционно проектиране. съответствие с предложеното разпределение на функциите между Министерството на регионалното развитие и на Министерството на инвестиционното проектиране и правомощията на двамата министри по Закона за устройство на територията, в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са уредени правомощията на министъра на регионалното развитие по заварените случаи и са предложени промени и в други закони, в които досега са уредени правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министерството на регионалното развитие поема функциите в областта на: – регионалното развитие, европейско териториално сътрудничество и устройството развитието на пътната инфраструктура, експлоатацията, изграждането, реконструкцията и модернизацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места; – управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост; държавната жилищна политика; – административно-териториалното устройство и местното самоуправление; – гражданска регистрация и административно обслужване. Министерството на инвестиционното проектиране поема функциите по: – разработването на нормативни актове в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси; – хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти; подобряване на състоянието на съществуващия сграден фонд и за усъвършенстване на управлението и поддържането му; – създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър, специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и специализираните карти за устройствено планиране; упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията; – осъществяване на методическо ръководство, координация и контрол по инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на готовите строежи; – хармонизирането на законодателството на Република България със законодателството В хода на дискусията изказалите се членове на комисията, както и представителите на браншовите организации подкрепиха предложените промени, като обърнаха внимание, че с тяхното приемане ще се даде възможност за нормализиране и ускоряване на дейността на двете министерства. Същевременно бяха направени конкретни предложения за прецизиране на част от текстовете, свързани с разпределяне на правомощията между двамата министри с оглед на по-голяма яснота и избягване на противоречия в практиката по прилагането на закона, както и бележки от правно-технически и редакционен характер, които ще бъдат взети предвид от комисията при подготовката на законопроекта за второ гласуване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-37-10, да бъде приет на първо гласуване.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Михалевски. Ще дам думата на председателя на Комисията по инвестиционно проектиране да представи доклада на комисията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители. Заповядайте, господин Костадинов. ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Уважаема госпожо председател, колеги! „ДОКЛАД на Комисията по инвестиционно проектиране по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-01-37, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители на 4 юли 2013 г. Комисията по инвестиционно проектиране на извънредно заседание, проведено на 9 юли 2013 г.,

В заседанието на комисията взеха участие министърът на инвестиционното проектиране, представители на Министерството на регионалното развитие, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България. Основна причина за предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията е приетата на 29 май 2013 г. структура на Министерския съвет на Република България, с която се създава Министерство на инвестиционното проектиране. устройство на територията урежда правоотношенията във връзка с преобразуване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерство на регионалното развитие и създаване на Министерство на инвестиционното проектиране. С предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се предвижда министърът на регионалното развитие да осъществява държавната политика по устройство на територията, разрешаването, изработването и одобряването на общите устройствени планове на селищните образувания с национално значение и на общите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на обектите с национално значение, или разположени на повече от една област, както и на парцеларните планове за републиканските пътища, железопътните магистрали и жп линии първа и втора категория, развитие на пътната инфраструктура, управление и разпореждане с недвижимите имоти държавна собственост, държавната жилищна политика, гражданската регистрация и административното обслужване. Към Министерството на регионалното развитие остава и Агенция „Пътна инфраструктура”. Законопроектът предвижда министърът на инвестиционното проектиране да осъществява държавната политика по инвестиционно проектиране и строителството и да упражнява контрол по отношение дейността на дирекция „Национален строителен контрол”,

страните – членки на Европейския съюз, по отношение на строителните продукти, подобряване качеството и състоянието на съществуващия сграден фонд, създаване на кадастрална карта и кадастралния регистър, както и специализираните карти по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и да осъществява цялостно ръководство, координация и контрол по инвестиционното проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на готовите строежи. С разделянето на правомощията се цели да се създаде по-голяма ефективност на дейностите, попадащи в предмета на действие на Закона за устройство на територията. В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложения проект. Бяха направени някои правно-технически забележки към проекта, които ще бъдат предложени между първо и второ четене на законопроекта. Изискано е и съгласувателно становище от Министерския съвет на Република България. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание на Република България да приеме предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.” Благодаря. Благодаря Ви, господин Костадинов. Колеги, давам почивка до 11,30 ч., след което ще продължим с промените в Закона за устройство на територията.